I prelazimo na 7. točku dnevnog reda - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 29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 do kraja rasprave, članak 164. Raspravu su proveli Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Tamara Obradović Mazal državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem. Gospodine potpredsjedniče Sabora, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Vlada je predlagatelj Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Naime, u postupku usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i to u poglavlju 19. socijalna politika i zapošljavanje ukazala se nužnost i potreba izjednačavanja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu kao i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene koji ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba i to u skladu sa Direktivom Vijeća broj 79/7 Europske zajednice od 19. prosinca 1978. godine koja govori o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti. Naime, prema članku 7.a spomenute direktive Europske unije koja se nalazi zajedno sa izjavama o usklađenosti u dijelu kao sastavni dio materijala u pogledu uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu moguće je u nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje obavezno mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti propisati različitu dobnu granicu za žene i muškarce kao što je to učinjeno u Zakonu o mirovinskom osiguranju. Međutim, Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba na poseban i to povoljniji način uređeno je ostvarivanje prava iz obveznog mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti za ove skupine osiguranika, odnosno vrijednosni bodovi koji određuju mirovine utvrđuju se na temelju najpovoljnijih uzastopnih deset kalendarskih godina od 1. siječnja 2008. ne na temelju cijelog radnog vijeka kao što je to postupno uređeno člankom 184. Zakona o mirovinskom osiguranju. Kao primjer navela bih 2007. godinu prema uzastopnih 34 godine. 2008. godine prema 37 godina i 2009. prema 40 godina. Ovim konačnim prijedlogom zakona osigurat će se jednak položaj žena i muškaraca u pristupu stjecanja prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu. Osim toga, ukazala se i potreba za usklađivanjem zakona sa zakonskim propisima kojima se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske kao i položaj djelatnih vojnih osoba u ostvarivanju njihovih prava iz mirovinskih osiguranja pritom, moram napomenuti, ne mijenjajući uvjete za ostvarivanje prava niti njihov opseg. Također odredbe zakona usklađuju se s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja kojim je na sustava način uređena materija obveznih doprinosa. Obzirom da sam uvodno spomenula poglavlje 19. i da se radi o mjerilu za otvaranje pregovora za članstvo u Europskoj uniji napomenula bih da ovaj zakon također je predviđeno akcijskim planom za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine koji je usvojen zaključkom Vlade od 30. kolovoza 2007. godine. Slijedom navedenog akcijskog plana predviđeno je usvajanje upravo ovog zakona i to u prvom kvartalu 2008. godine. Slijedom navedenog kratko rezimirajući ovim zakonom predlagatelj predlaže izjednačavanje uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce odnosno hrvatsko zakonodavstvo usklađuje se sa europskom pravnom stečevinom a istovremeno vršimo i pravno tehničko usklađivanje sa u međuvremenu donesenim propisima. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Ne. Odbor za zakonodavstvo? Ne. I Odbor za europske integracije? Ne. Dobro. Otvaram Ne. Dobro. Otvaram raspravu. Prvi je u ime kluba Boris Kunst, klub HDZ-a. ovaj predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. donijet je i na snazi je od prosinca 99. godine. Tim je zakonom na drugačiji način u odnosu na opći propis uređeno računanje staža s povećanim trajanjem za djelatne vojne osobe odnosno računanje staža provedenog u Domovinskom ratu, određivanje mirovine na povoljniji način tako da se mirovina nakon proteka prijelaznog razdoblja računa na temelju najpovoljnijeg desetogodišnjeg prosjeka ostvarenih plaća te da se osobni bodovi povećavaju za za 45%. Uvedena je mogućnost odlaska u mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad. Važno je napomenuti kod izračunavanja vrijednosnih bodova da se od 1. siječnja 2008. godine i nadalje prilikom određivanja mirovine uzima za osiguranika deset kalendarskih godina najpovoljnijih računajući od 1. siječnja 98. godine. U međuvremenu je donesen zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske čiji pripadnici ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja temeljem ovog zakona je još određene zakone i propise trebalo uskladiti s odredbama ovog zakona. Zatim, potrebno je bilo uskladiti naše zakonodavstvo s pravnom unije, Direktivom Vijeća o progresivnoj provedbi načela jednakog postupanja za muškarce i žene, o pitanjima socijalnog osiguranja kada je na poseban povoljniji način u odnosu na opći propis uređeno ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu mirovinu kao što je slučaj kod djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Dakle, cilj predloženog zakona je izjednačavanje uvjeta starosne dobi i mirovinskog staža za stjecanje prava za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene i muškarce. Zakon predlaže za starosnu mirovinu petnaest godina mirovinskog staža i 65 godina života bez obzira na spol. Do sada su godine mirovinskog staža bile iste ali bilo je petnaest godina, sada su godine bile iste petnaest godina ali su bili različiti uvjeti za godine života 65 godina za muškarce a 60 za žene. Za prijevremenu starosnu mirovinu zakon predlaže 35 godina mirovinskog staža i 60 godina života. Za sada su godine života bile iste 60 godina, ali su razlike u mirovinskom stažu i to za žene 30 godina. Ovim prijedlogom se uklanja svaka diskriminacija po spolu u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja. Ovom izmjenom i dopunom zakona terminološki se usklađuju odredbe zakona koje se odnose na Ured za nacionalnu sigurnost, Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu iz 2006. godine kao i brisanje onih odredbi koje uređuju plaćanje dodatnog doprinosa za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ostale kategorije osiguranika koje su obuhvaćene ovim predloženim Pitanje plaćanja doprinosa uređeno je Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja od 1. siječnja 2003. godine. Bitno je napomenuti da se predloženim izmjenama i dopunama ne mijenja krug osiguranika koji ostvaruju pravo primjenom ovog zakona ni opseg njihovih prava i zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati predloženi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Hvala. **Jarnjak, Slijedeći je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar u ime kluba HNS-a. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kad sam vidio oznaku na ovom zakonu P.Z.E. dakle usklađivanje sa Europom ponadao sam se da ćemo konačno iz ovog zakona izostaviti barem jedno od tri privilegija za koje osobno smatram da u Hrvatskoj nisu ni potrebna ni društveno opravdana. Ali ako je ovo doista P.Z.E. dakle usklađivanje sa europskim pravnim standardima onda moram reći da mi se ta Europa sve manje sviđa i nisam do kraja siguran, a to je vidljivo iz obrazloženja da sadržaj izmjena i dopuna jeste u cijelosti usklađivanje sa europskim standardima najkraće. Ovaj zakon u sebi sadrži tri beneficije određenoj kategoriji zaposlenika u Republici Hrvatskoj. Prva je beneficirani radni staž i smatram da u odnosu na sadržaj, obim, karakter i vrstu posla to je društveno prihvatljiva privilegija, da je opravdana i potrebna. Druga beneficija je da se kao osnov za izračun mirovine uzimaju deset najpovoljnijih godina kada se odlazi u mirovinu. I treća je beneficija da se osobni bodovi uvećavaju za 45%. Ja molim predlagatelje da mi objasne koji su razlozi kojim se argumentima služe da ono što je uvedeno '99. produžavano sve do danas pa i danas ostaje na snazi, pa će čak se jasnije regulira kako to tu piše, da oni koji rade u vojnoj službi, policijskoj službi i ovlaštenih službenih osoba za razliku od svih ostalih zaposlenih građana Republike Hrvatske koji odlaze u mirovinu ove godine, a kojima se kao osnov za izračun mirovine uzimaju plaće unazad 37 godina. Zašto bi njima trebalo za osnov za mirovinu biti deset najpovoljnijih godina. Zašto njima osobni vrijednost boda treba povećavati za 45%. Koji su to razlozi? Nesigurna služba, premale plaće, neredovite plaće, iskazivanje jednih, a isplata drugih plaća ispod stola, neplaćanja mirovinskog i zdravstvenog doprinosa možda. Ne vjerujem da išta od toga postoji. I ako jesmo vrednovali i vrednujemo da ti i takovi poslovi zahtijevaju beneficirani radni staž i omogućavanje, a nakon izjednačavanja uvjeta za muškarce i žene da ranije odlaze u mirovinu jer su godine starosti i mogu biti preprekom za nastavak obavljanja službe. A i radno vrijeme i karakter posla je takav da to zahtijeva. Koji su argumenti za ova dva privilegirana statusa? Kako je moguće da više od milijun građana mora ići i prihvaćati propise po kojemu za obračun mirovine u ovoj 2008. je osnovica 37 godina unazad, a iduće godine 40 odnosno cijeli radni vijek i kojima se vrijednost bodova ne povećava. Ostaje ista, kakva je matematika, što kompjuter izračuna toliko izračuna. Ja vas podsjećam da prema važećim propisima u ovoj državi postoji 14, 12 kategorija. Po meni čak 14, ali u službenim podacima 12 koji pravo na mirovinu, uvjete za mirovinu i visinu mirovine ostvaruju pod posebnim uvjetima. Taj izraz, tu riječ posebni uvjeti možete prevesti i na privilegirane uvjete. 1998. Sabor je donio zakone koji su se počeli primjenjivati 1.1.'99. kada je rečeno da za sve u Hrvatskoj vrijedi pravilo prijelazno sa 2009. kada će se kao osnovica za obračun mirovine uzimati cijeli radni vijek, a uvjeti godine starosti i staža postupno zaključno sa 2007. svesti na 65 odnosno 60 godina. U rujnu 2007. 51226 korisnika mirovina kao sudionika Narodnooslobodilačkog rata, 16364 korisnika mirovine radnika na određenim poslovima u unutarnjim poslovima i pravosuđu, 23747 korisnika mirovine pripadnika Hrvatske domovinske vojske od vremena '41. do '45. 5575 bivših političkih zatvorenika, 12602 pripadnika bivše JNA, 157 redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 375 članova Izvršnog vijeća Sabora, Saveznog izvršnog vijeća i administrativno umirovljenih javnih službenika 394 zastupnika i članova hrvatske Vlade, 80 korisnika mirovine tzv. saveznog kadra, 266 radnika istarskih ugljenokopa Tupjak, 11 tisuća 537 umirovljenika Hrvatske vojske i 53 tisuće i 8 hrvatskih branitelja. Kada to zbrojite, to je 175 tisuća 331 korisnika mirovine koji uvjete za mirovinu, uvjete za odlazak u mirovinu i visinu mirovine ostvaruju pod povoljnim uvjetima. Prosječni iznos mirovina koje sam vam naveo, svaki od njih najmanje za 30% su veće od prosječne radničke mirovine u Republici Hrvatskoj u rujnu prošle godine. I ako je 1993. postojao društveno prihvatljivi argumenat da i za saborske zastupnike i članove Vlade, a 99. i za pripadnike vojske, odnosno unutrašnje poslove i ovlaštene službenike, dakle obavještajnu službu, postoji opravdani razlozi za ovakvu … ja pitam koji su to sada 2008. Koliko izuzetaka ćemo nastavljati i imati u svom zakonodavnom okviru gdje ćemo davati privilegije koje više danas nemaju opravdanja. Broj korisnika tih mirovina iz godine u godinu raste. Problem je u tome da najveći broj njih nisu bili u skladu sa načelom koje je Vlada ovdje uporno branila prije godinu dana kada su bili u pitanju hrvatski državljani koji su ostvarili prava na mirovine u Vojvodini i Srbiji i Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji ne prihvaćajući ih u mirovinski sustav Republike Hrvatske uz opravdanje da vrijedi samo jedno načelo, mirovina tamo i onolika gdje su plaćani mirovinski doprinosi. Ovdje to pravilo ne vrijedi. Ovdje nije bitno koliko je mirovinski doprinos plaćen nego uvodimo, odnosno nastavljamo i zadržavamo tri beneficije. međuvremenu smo uveli još dvije kategorije novih korisnika koje Hrvatski zavod očito u izvještaju nema, bit će na kraju 2007. To su invalidi HVO-a ako se sjećate, koji su također uvedeni u mirovinski sustav i to su radnici na razminiranju. Kada smo o njima raspravljali Sabor je bio jednoglasan da se radi o profesiji, zanimanju za koje postoji društveno prihvatljivi razlozi da imaju beneficije radnici koji rade na razminiranju. Ovih 12 sam vam pročitao, dvije su nove uvedene 2003. i 2004. Završno izvješće za 2007. će i njih uvrstiti, ova brojka će se povećati. Kada raspravljamo o radničkim mirovinama, usklađivanju, dodacima onda je kriterij tamo i koliko je mirovinskog doprinosa plaćeno. Novaca za povećanje mirovina nema, švicarska formula svoje radi i bit će neumoljiva sve i dalje, ali Vlada se nije potrudila da objasni 2008. zašto sve tri privilegije i dalje moraju ostati na snazi. Ako pak je istina ili činjenica da bi njihove mirovine toliko … /Ne razumije se./ … bile male ili niske, zašto njih ne rješavamo dodatkom na mirovinu? Ako radnike, službenike i namještenike rješavamo dodatkom na mirovinu koji nije osnovica u mirovini kod povećanja, zašto i njih ne svedemo u normalne mirovine sa beneficiranim stažom i uvedemo dodatak na mirovinu od 1.1.2009., 1999. oprostite. Zašto bi oni u tome trebali imati posebni status? To su razlozi zbog čega klub Hrvatske narodne stranke neće podržati ove izmjene i dopune zakona, ne samo taj nego svaki zakon koji ostaje na snazi i uvodi nove privilegije za jednu povlaštenu na žalost preveliku skupinu u odnosu na milijun i nešto korisnika mirovina za obične smrtnike. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Ma istine radi, ja bih samo korigirao kolegu Lesara. Dodatak na mirovine kod usklađivanja se povećava tako da nije bez obzira što nije osnovica on se povećava, dakle nije izuzet od povećanja kod redovnih usklađivanja dva puta godišnje. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolege zastupnici, poštovani predlagatelji. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba posebni je zakon iz sustava mirovinskog osiguranja kojim se za djelatne vojne osobe, policijske službenike na drugačiji, odnosno povoljniji način određuje ostvarivanje prava od općeg mirovinskog osiguranja. Nesumnjivo je da se za vojnike, policajce i druge na koje se ovaj zakon odnosi i trebaju primjenjivati posebni propisi. Podsjetio bih zadnja izmjena ovog zakona bila je u veljači 2002. Te izmjene zajedno s programom Spektra i zajedno s drugim mjerama tadašnje koalicijske Vlade omogućile su uspješno i bezbolno provođenje reforme obrambenog sustava i smanjenje broja zaposlenih u sustavu obrane bez velikih socijalnih potresa i nepotrebnih političkih tenzija, a vodeći računa prvenstveno o ljudima i omogućavajući onima koji mogu ostvariti to ostvarivanje tzv. druge karijere što imaju sve druge zemlje i vojske u zemljama NATO-a kojem težimo. Uspješnosti tog programa svjedoči i podatak da su se čak i najrazvijenije zemlje svijeta kao npr. Japan zainteresirali za način provođenja programa Spektra. Ovaj zakon, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, odnosno njegova primjena postao je aktualan i u prosincu 2006. kada su po tom zakonu umirovljene civilne osobe koje su samo jedan dan prije umirovljenja primljene u djelatnu vojnu službu po Zakonu o službi u Oružanim snagama, a onda su umirovljeni po ovome zakonu. Da bi bili primljeni u djelatnu službu trebala im je biti utvrđena vojna perspektivnost, a da bi bili umirovljeni trebala im je biti utvrđena neperspektivnost. Tako se doslovno dogodilo da su civili postali perspektivni vojnici po danu, pa da su onda valjda po noći postali neperspektivni, a da su onda umirovljenici postali ponovo po danu. Dakle dosta buran dan je to bio. Izmjene ovog zakona u najvećoj mjeri nomotehničke su prirode osim izjednačavanja uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene koji ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja prema ovom zakonu. Treba istaknuti da ovako izračunatu mirovinu koja je povoljnija nego za ostale osiguranike, Europski sud svojim presudama i ne smatra mirovinom nego plaćom. Ali čak ni ta nomotehnika nije do kraja napravljena, jer se propustilo recimo izmijeniti članak 14. važećeg zakona koji se poziva na neke stavke članka 3., a izmjenama zakona izbrisali smo stavke članka 3. pa taj članak ima samo jedan stavak, pa bi to trebalo dopuniti. Prema zakonu kojeg danas mijenjamo mirovinu prima oko 11 i pol tisuća osoba, a prosječna mirovina iznosi 3 tisuće 163 kune i 70 lipa. Kad je već jedina odredba koja se mijenja ona koja izjednačava muškarce i žene, treba reći da mirovinu prema ovom zakonu prima 865 žena, što čini oko 8%, dok je muškaraca onda 92%. Također treba reći da od 11 i pol tisuća umirovljenika 9 tisuća, dakle koji primaju mirovinu po ovome zakonu, 9 tisuća čine invalidske mirovine. Svaka rasprava o zakonima koji uređuju mirovinski sustav prilika je da se još jednom kaže, nije problem kao što reče gospodin Lesar što ona mirovina iznosi 3 tisuće i 160 kuna, problem je što prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi tisuću 997 kuna ili oko 66 kuna dnevno. Također treba reći da je prosječna mirovina za veljaču isplaćena u ožujku, a to treba i ponavljati prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 39,80% od prosječne plaće i treba podsjetiti da je u vrijeme koalicijske Vlade to bilo 45%. Da je ostalo 45%, danas bi svaki umirovljenik imao 260 kuna više. Treba reći, svi prijedlozi SDP-a oko poboljšavanja statusa umirovljenika u prošlom sazivu odbijeni a treba reći da nisam ni optimista da će se to, a i položaj umirovljenika poboljšati i u ovom sazivu. I kada se već radi o nomotehnici, treba reći da SDP neće podržavati politiku Vlade prema umirovljenicima, nastavit ću ukazivati na probleme umirovljenika jer svakodnevno preživljavanje sa 66 kuna dnevno nije pitanje nomotehnike. Hvala. Zahvaljujem. I zadnji klub, u ime kluba HDSSB uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, državni tajnici u ministarstvu. Jednom prilikom u, pošto sam kirurg po struci, u vrijeme one države zbog …/Govornik se ne razumije./… koja vlada u zdravstvu, pa nekako ne baš u punom smislu te riječi i danas, dakle u strukama liječničkim, specijalističkim, imali smo raspravu na stručnom vijeću i nekakvom radničkom savjetu o tome da li se može u ustanovi, jednoj medicinskoj bolnici napraviti jedna distinkcija, razlika u plaći između, napraviti kategorije osobnih dohodaka između kirurga, dakle krvavih grana, medicinske struke od onih konzervativnih, dakle radikalnih i konzervativnih, pa su kirurzi, među kojima sam i sam iskazivali svoje poteškoće sa adrenalinskim poslom, pa su se onda pridružili ginekolozi sa sličnom stvari, pa su onda anesteziolozi koji vode anesteziju ili kako kažu plinovođe, oni su također rekli da je njihov posao stresan, dakle jedan adrenalinski, visoko adrenalinski posao i onda su se tako redali internisti koji se bave šećerom, endokrinologijom itd., na kraju su se javili i psihijatri. I oni su rekli da je njihov posao stresan jer se bave time i time, znamo čime se bave i da su povremeno u razno raznim situacijama i tako. I na kraju se nije mogla donijeti nikakva odluka jer su svi nekako stresni i svi su izloženi situacijama koje iziskuju eto povećana davanja na uvjete rada koje imamo i danas zapravo u našoj struci. I sada kad raspravljamo o ovom zakonu koji nema veze sad sa ovim što sam govorio maloprije, moram reći da stavljamo u neravnopravan položaj ljude koji odlaze u mirovinu. Znam i osobno da zanimanja o kojima se radi u ovome prijedlogu zakona, jasno to i piše da imaju svoje također da kažem prijepore i opasnosti, sve ostalo, pa onda postoje i beneficije tijekom radnoga staža. Ali stavljati takve osobe u prednost kod odlaska u mirovinu da im se računa 10 najboljih, najpovoljnijih godina, a ostale sve ostaviti da im se računa 40-godišnji ili 37-godišnji prosjek za po mojem mišljenju nije u redu. Jasno da sam pristalica toga da se odnos prava muškaraca i žena u tim službama izjednači, ali kažem da ovo nije, što se tiče odlaska u mirovinu i računanja mirovinske osnovice nije u redu. moram vas podsjetiti kao što je gospodin Lesar nema ga ovdje rekao da smo mi, odnosno Hrvatski sabor odlukama i Vlada iz mirovinskog osiguranja izbacili i invalide rada 31.12.'98. godine, pa i sam naziv mirovinsko …/Govornik se ne razumije./… Nekad se to zvalo mirovinsko-invalidsko osiguranje. Oni su strpani u neku drugu kategoriju, u neku drugu službu i neko drugo ministarstvo. Više bih rekao kao socijalni slučajevi i on se zaista zove mirovinsko osiguranje. Nema više mirovinskog-invalidskog osiguranja ili nekada one zajednice mirovinskog ZM i ORH, je li tako. I još nešto. Te iste godine, istog datuma zaista smo izbacili ljude koji nisu svojom krivicom radili u susjednim državama gdje su našli posao, nisu znali da će doći do raspada te države, a tamo su zaradili svoju mirovinu i dijelom nastavili raditi ovamo, ali nisu iskoristili i nisu mogli iskoristiti svoje pravo da odlaskom u mirovinu do 31.12.'98. godine. Takvih je veliki broj upravo u rubnim područjima, u graničnim područjima. Dakle govorio sam i na Odboru za useljeništvo, takvih ljudi ima veliki broj tamo gdje je veliki broj izbjeglica, dakle ima ih iz Bosne kao što ih je u Slavonskom Brodu 20 tisuća, u Okučanima itd. I oni su izbačeni iz mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske zato što su uplaćivali, a tko zna gdje su ti fondovi ikada bili, kamo su otišli i kako su se oni zapravo raspodjeljivali, je li bila nekada jedinstvena država. Prema tome, kada gledamo ove nepravde o kojima sam sad govorio, onda je jasno da ne mogu pristati po meni na jednu ovakvu nepravdu prema onima koji ne mogu ostvariti ovakvu beneficiju kao što se predlaže ovim zakonom za ove osobe. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Prelazim na pojedinačnu raspravu i prvi je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici! Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba koji se pravno, tehnički usklađuje sa zakonskim propisima koji su u međuvremenu donijeti, a kojima se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske, položaj djelatnih vojnih osoba o ostvarenju prava iz mirovinskog osiguranja i s propisima o doprinosima za obvezna osiguranja kojim je na cjelovit način uređena materija obveznih doprinosa. Također ovim se zakonom usklađuju uvjeti za stjecanje prava na mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu za muškarce i žene koji ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenika. Osiguranici obuhvaćeni člankom 1. prijedloga zakona imaju pravo na starosnu mirovinu kada navrše 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, a na privremenu starosnu mirovinu kada navrše 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. Potreba za ovim usklađenjem proizlazi iz direktive Europske unije o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti. Predložene izmjene naime izjednačuju muškarce i žene u pogledu uvjeta starosne dobi i mirovinskog staža za stjecanje prava za starosnu i prijevremenu mirovinu neovisno o uvjetima koji se primjenjuju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na koncu istaknuo bih da ove izmjene predstavljaju ispunjenje akcijskog plana usklađivanja zakonodavstva iz poglavlja XIX. – područja socijalne politike i zapošljavanja. Stoga podržavam donošenje navedenog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite! **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo državna tajnice, uvažene kolegice i kolege. Prije nekoliko tjedana Hrvatski sabor usvojio je izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju, temeljnog zakona kojim je uređen hrvatski sustav mirovinskog osiguranja i koji je narečenim izmjenama usklađen s pravnim stečevinama Međutim u sustavu mirovinskog osiguranja postoji i niz posebnih zakona kojima se uređuju za određene kategorije osiguranika pojedina pitanja na drugačiji način odnosno u pravilu ostvarivanje prava na povoljniji način od općeg mirovinskog osiguranja koje je ustanovljeno temeljnim zakonom. Jedan od takvih posebnih zakona čiji je prijedlog zakona o izmjenama i dopuni danas pred nama je Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba koji usklađujemo sa zakonodavstvom a ujedno vršimo i njegovo pravno, tehničko usklađivanje s u međuvremenu donesenim propisima. Napominjem, a čuli smo da je temelji zakon donesen '99. godine, a s izmjenama i dopunama 2000. i 2001. i O beneficijama odnosno na drugačiji način u odnosu na opći propis uređenim pravima iz ovoga temeljnoga zakona govorite su kolege u raspravi. Međutim 2006. godine donesen je Zakon o sigurno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske kojim je izvršen preustroj službi koji djeluju u tom sustavu, a čiji pripadnici također ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja primjenom Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja vojnih osoba, policijskih službenika i službenih osoba. Kako je tijekom godina dolazilo do izmjena Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske pokazala se i potreba za odgovarajućom prilagodbom zakona na temelju kojih djelatne vojne osobe ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja. I u tom smislu načinjena su potrebna usklađenja o kojima su prethodnici u svojim raspravama govorili. Što se tiče usklađenja sa zakonodavstvom Europske unije radi se o postupanju u skladu s direktivom vijeća 79/7 o postupanju u skladu od 19. prosinca 1978. godine, o postupnoj primjeni načela ravnopravnosti muškaraca i žena u pitanjima socijalne sigurnosti, a što znači provedbu načela jednakog postupanja za muškarce i žene u svim pitanjima koja se odnose na područje socijalne sigurnosti. U konkretnom slučaju radi se o izjednačavanju starosne dobi za ostvarivanje prva na starosnu mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu koja se ostvaruju prema odredbama ovog prijedloga prijedloga zakona o izmjenama i dopunama za muškarce i žene, a čime se uklanja svaka diskriminacija po spolu u ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja za određenu kategoriju osiguranika. Na taj način uvjeti za stjecanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe bit će ubuduće propisane ovim zakonom, a ne više Zakonom o mirovinskom osiguranju. A da je prijedlog zakona usklađen s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe svjedoči i priložena izjava o usklađenosti. Ono što je cijenim potrebno naglasiti jest činjenica da se predloženim zakonom ne proširuju prava iz mirovinskog osiguranja a niti krug osoba koje po njemu ostvaruju prava kao i činjenicu da za njegovu provedbu nije potrebno osigurati posebna sredstva u državnom proračunu. Koristim prigodu pohvaliti Vladu Republike Hrvatske kao i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva koje je dostavom ovom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ovom Visokom domu ispunilo svoju utvrđenu obvezu da ovaj dokument bude usvojen u prvom kvartalu ove godine što je evo na ovaj način i učinjeno. Iz navedenih razloga podržat ću Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Hvala lijepa.

Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Gledajte, ja dobro razumijem, pošto se živo interesiram za funkcioniranje mirovinskog sustava i za razliku od mnogih kolegica i kolega meni je to dominantno područje, područje interesa. I dobro znam zašto se ovaj zakon donosi. Mi smo u pristupnim pregovorima, moramo riješiti višak radnika u pojedinim državnim službama i pokušava se to na ovakav bezbolni, najbezbolniji način riješiti. Međutim nije fer ne reći i nama ovdje i javnosti da se nastavlja i ovim zakonom i ovim izmjenama i ostankom ovog zakona na snazi imamo i dalje hiperprodukciju umirovljenika, da se suprotstavljamo načelu da za dobru mirovinu treba imati dugi staž i dobre plaće i da je ovo u suštini linija manjeg otpora jer ne želimo iskoristiti svoje mogućnosti državne uprave da ljudima koje trebamo riješiti u vojsci, policiji, sigurnosnim službama osiguramo alternativno zaposlenje i da ih činimo korisnim članovima ovog društva koji će dugo godina raditi u okviru svojih preostalih sposobnosti i doprinositi svojim znanjem i vještinama široj društvenoj zajednici. Znam da je praksa u Hrvatskoj da se ovakvi zakoni donose da bi se jednokratno riješili problemi, međutim izuzeci ne smiju postati pravilo. Ja potpuno opravdanim držim donošenje zakona o umirovljenju rudara istarskih ugljenokopa jer se ugljenokop zatvorio. Oni nemaju gdje više rudariti u to vrijeme kad je bilo. Razumijem i da je 2002. kad je još jedna odredba u ovom zakonu i još jedna privilegija o kojoj je govorio kolega Lesar dodata da je tada bila potreba za otpuštanjem dosta ljudi u vojsci ali ne razumijem da taj zakon toliko dugo vremena može i mora egzistirati u hrvatskom društvu jer se ovakvi zakoni doista donose za jednokratnu upotrebu i za rješenje pojedinih problema. Gospodo draga, možemo mi pričati da sa ovim zakonom pospješujemo odnosno idemo u prilog izjednačavanja uvjeta umirovljenja za muškarce i žene ali to je lako ovim zakonom učiniti jer se ovdje radi tko razumije o umirovljenju 55 godišnjaka i 50 godišnjaka a ne ljudi koji 40 godina rade pa imaju 60 do 65 godina. Dakle, tu se može prakticirati spolna jednakost kod umirovljenja, umirovljenja, međutim pitam se da li na mala vrata unosimo nešto u sustav da bi ga kasnije proširilo što ne bi bilo dobro bez jedne široke javne rasprave i bez jednog političkog konsenzusa kada i kako ustanoviti spolnu jednakost kod odlaska odlaska u mirovinu. Već kad sam spomenuo ali prije toga da kažem opravdanost da ljudi koji rade u ovim službama imaju beneficirani radni staž već je ovdje rečeno postoji, ali moramo biti svjesni da oni ne odlaze u mirovinu sa 60 godina i 15 godina mirovinskog staža ili punu, prijevremenu odnosno starosnu kad navrše 65 i 15 godina mirovinskog staža nego se zakonom člankom člankom 4. ovog zakona ta životna dob smanjuje na 50 do 55 godina i to moramo javno reći. Četvrta privilegija koja ovdje nije spomenuta je u članku 6.a uvedenom u ovaj zakon 2002. godine a tu kaže ovako: "Kada u odgovarajućem postupku služba odnosno služba utvrdi nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja služba može prestati s pravom na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću.". Gledajte, profesionalni razvoj sa nesposobnosti za rad uzrokovanom ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću nema ama baš nikakve veze i to je nepotreban članak zakona obzirom da taj predmet regulira članak 8. kojeg ja pozdravljam ovdje ako zdravstvena komisija nadležnog ministarstva odnosno tijela sigurnosno-obavještajnog sustava proglasi osiguranika nesposobnim za poslove koje obavlja osoba iz članka 1. stavka 1. ovog zakona ovlašteni vještak iz članka 113. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju utvrdit će kod tog osiguranika postojanje profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema tom zakonu. Ovo kompenzira. Jedino ako želimo i dalje imati u članku 6.a mogućnost da i ljudi sa 45 godina odu u mirovinu jer imamo jedan kriterij da moraju imati minimalno dvadeset godina staža. Uvažene kolegice i kolege, vi ćete mene shvatiti. Ja sam dominantno predstavnik umirovljenika, meni su i ovi umirovljenici dragi i imamo ih puno u svojim redovima ali moja je dužnost da se postavim na ovaj način da govorim o problemima otvoreno, da govorim o bremenitosti mirovinskog sustava u Hrvatskoj, o neodrživoj hiperprodukciji umirovljenika i razumijeti ćete me sutra kad iz moralnih razloga ne budem glasao za ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti završnu riječ? Izvolite. Uvažena Tamara Obradović Mazal državna tajnica u Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem cijenjenim damama i gospodi saborskim zastupnicima na doprinosu u postupku usvajanja ovog zakona, na vašim konstruktivnim primjedbama i pojedinačnim osvrtima koje ste imali imali kao i pohvalama Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva za brzu i kvalitetnu reakciju slijedom očekivanja a vezanog za plan usklađivanja zakonodavstva koje je ovaj Visoki dom usvojio početkom godine. Ovaj konačni prijedlog zakona ne uređuje odnosno ne širi, ne mijenja krug osiguranika, ovim se zakonom, prijedlogom zakona ne namjerava proširiti opseg prava. Najmanje se ovim zakonom želi kao što je to apostrofirano uvesti neke nove beneficije. Željela bih ponoviti zapravo što se ovim prijedlogom zakona želi, što je intencija predlagatelja, što je intencija Vlade. Ukloniti diskriminaciju u postojećem krugu osiguranika u istom opsegu prava između muškaraca i žena temeljem direktive koja se nalazi u privitku ne širi se opseg, ne povećava se broj, u okviru postojećeg broja osiguranika koji se sastoji od dva spola muškog i ženskog želimo napraviti crtu jednakosti na bazi nediskriminacije. Isto tako, želimo izvršiti horizontalno usklađivanje ovog konačnog prijedloga zakona sa u međuvremenu donesenim propisima na temelju onih kategorija koje zakonodavac ima pravo utvrditi polazeći od posebno teških uvjeta rada u profesijama koje su utvrđene postojećim zakonom zbog svojih karakteristika u obavljanju posla i otežanih uvjeta rada. Razlog zašto donosimo ovaj zakon dopustite mi da se poslužim direktivom koja je u nekoliko navrata ovdje bila spomenuta kako bih na neki način vratila fokus rasprave na suštinu ovog Konačnog prijedloga zakona. Tri osvrta načelo ravnopravnosti kao izvorišna osnova direktive koju prenosimo u ovaj zakon izravno ili neizravno omogućava jednaki pristup programu doprinosu izračunu naknada i pripadajućim uvećanjima u okviru između ostalog mirovinskog Isto tako, cilj ove direktive je osigurati primjenu načela ravnopravnosti u okviru mirovinskih programa temeljem zaposlenja i naposljetku dodala bih da države članice imaju slijedom članka 5. navedene direktive obvezu poduzimati potrebne mjere kojima se osigurava izmjena ili ukidanje svih zakona i propisa koji u sebi sadrže elemente ravnopravnosti temeljem mjerila za otvaranje poglavlja 19. socijalna politika i zapošljavanje u dijelu uklanjanja svih oblika diskriminacije Vlada Republike Hrvatske Hrvatskom saboru predlaže ovaj Konačni prijedlog zakona kako bih ponovila bih unutar kruga osiguranika na temelju važećeg prava izjednačila prava između muškaraca i žena. I na posljetku članak 8. konzumira, odnosno odnosi se na članak 1. Konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovom prijedlogu zakona. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti i time završavam današnju sjednicu. Sutra ćemo početi sa točkom 8. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima u 9 sati i 30 minuta. Kolege laku noć!